Forseti hyggst nú láta greiða atkvæði um afbrigði fyrir því að taka megi eina dagskrármálið á dagskrá en því var í fyrsta lagi útbýtt eftir 1. apríl

Virðulegur forseti. Ég greiði atkvæði gegn því að veita þessi afbrigði í mótmælaskyni við vinnubrögð forseta hér fyrr í dag. Ég hef ekki fengið skýringar frá forseta, ég hef ekki fengið að heyra frá formönnum flokka eða þingflokksformönnum flokka í meiri hluta hvers vegna nauðsynlegt sé að heimila lífeyrissjóðum landsmanna að taka frekari áhættu

Þegar forseta varð ljóst að ekki stóð öll efnahags- og viðskiptanefnd að flutningi málsins, sem hann vissi nokkru áður að væntanlega væri að koma fram, þá kannaði hann sérstaklega hverju það sætti og var upplýstur um

Málið er fortakslaust Covid-mál og nátengt málum sem fyrir eru og tengjast afgreiðslu til fyrirtækisins Icelandair, eins og ráða má af greinargerð þessa frumvarps frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þar sem sérstaklega er vísað í þau þingmál, þannig að í raun er þetta fylgifrumvarp þeirra aðgerða sem strax lá fyrir að yrði fjallað um á þessu þingi. Forseti gerði þar af leiðandi engar athugasemdir þegar skrifstofan setti þetta mál á dagskrá seinni fundar sem er birt á vefnum eins og nú er gert. Það er misskilningur að það hafi nokkuð með Covid að gera að hér er ekki lengur dreift prentaðri dagskrá. Það var umhverfisverndarleg ákvörðun sem þingið tók, að draga úr pappírsnotkun og þingmenn voru hvattir til að fylgjast með framvindu og kynna sér þá dagskrá á vefnum. Það er vissulega rétt, og undir það tekur forseti, að menn þurfa að vera árvökulir þegar hver fundurinn tekur við af öðrum en að kalla það laumuspil af hálfu forseta, að reynt sé að smygla einhverju á dagskrá eða hafa um það þaðan af verri orð er einfaldlega rangt og forseti situr ekki þegjandi undir því. Satt best að segja hefur hann fengið þó nokkra skammta af mjög ómaklegum ummælum um ýmislegt sem ekki byggjast á traustum grunni. Forseti er hér bara að reyna að stjórna fundum Alþingis samkvæmt bestu samvisku, miðla upplýsingum og hafa gott samráð við þingflokksformenn og til að því sé nú haldið til haga þá var því flaggað á þeim vettvangi fyrir allnokkrum dögum að við því mætti búast að frumvarp af þessu tagi kæmi fram þannig að bæði nefndarmaður Pírata í efnahags- og viðskiptanefnd og þingflokksformaður þeirra hefðu getað gert þingflokki sínum það ljóst að vænta mætti frumvarps af þessu tagi.

Forseti fékk engin skilaboð um það úr efnahags- og viðskiptanefnd að hann þyrfti að taka einhver sérstök samtöl um það hvort þetta mál mætti koma á dagskrá. Þar kann aftur að vera sambandsleysi á ferð. Hafi nefndin talið að það þyrfti að ræða það sérstaklega á einhverjum öðrum vettvangi hvort mál sem frá henni var komið mætti koma á dagskrá hefði þurft að koma þeim skilaboðum áleiðis. Forseti les ekki hugsanir manna sem eru fjarstaddir á fundi (Gripið fram í.) þannig að þeim skilaboðum var aldrei komið til forseta að eitthvað væri því til vandkvæða að taka þetta mál á dagskrá. Það er staðreynd málsins. Forseti biður hv. þingmann að vera ekki gjammandi fram í. Hann getur gert það þegar aðrir þingmenn tala en forseti hefur áður sagt að hann mun ekki líða frammíköll þegar hann er að flytja yfirlýsingar eða tala af forsetastóli.

að nefndarmenn leituðu samþykkis sinna þingflokka fyrir því að flytja það mál. Það var gert, leyfi veitt fyrir því, allir sáttir og tími gefinn fyrir samráð.

þannig að við a.m.k. stóðum í þeirri góðu trú að til stæði að hafa samráð við þingflokksformenn um ný dagskrármál eins og hefur verið um öll önnur dagskrármál á þessu

Eitthvað virðist skorta á samskipti innan hóps Pírata. Það er lágmark að fólk tali þar saman. Við Framsóknarmenn kunnum á svona tæki og kunnum að senda skilaboð þó að við séum ekki alltaf í sama herbergi og það hljótið þið að ráða við, ágætu Píratar. En hér er bara alveg nóg komið. Við skulum halda áfram að vinna hérna.

þegar hv. þingmaður Pírata kaus að fara hér upp og hafa stór orð í garð forseta á meðan við vorum að funda þar sem málin leystust mjög farsællega. Það kom í ljós að þetta var bara misskilningur. Það var ekki alveg ljóst hver átti að fara með hvaða boð hvert

þingflokksformanna. Búið var að nefna það fyrr í vikunni að málið kæmi á dagskrá. Það lá ekki fyrir með nákvæmlega hvaða hætti það yrði, hvort það yrði öll nefndin eða hvað, en það lá fyrir að málið kæmi á dagskrá.

Virðulegur forseti. Ég hef ekkert við fundarstjórn forseta að athuga en mér finnst leiðinlegt að þessi misskilningur hafi verið uppi í dag og leiðinlegt að þetta hafi komið fólki á óvart. Þar sem ég sit í hv. efnahags- og viðskiptanefnd er alveg ljóst að formaður nefndarinnar gaf það skýrt til kynna að að öllum líkindum þyrfti að ræða það meðal formanna flokkanna eða þingflokksformanna hver afdrif þessa máls yrðu hér á þessum þingstubbi, ekki endilega hvort málið fengi umræðu og mælt yrði fyrir því heldur hver afdrif málsins yrðu.

og ég stóð í þeirri meiningu að við værum flest á því að við vildum fá þetta mál til umræðu, taka þá efnislegu umræðu um það í þingsal ef uppi væri ágreiningur um málið þó að öll nefndin hafi ekki viljað standa að því að flytja það í þingsal. Ég held að við ættum að geta farið að drífa okkur í að mæla fyrir þessu ágæta máli. Þá getur átt sér stað málefnaleg umræða ef fólk hefur mismunandi skoðanir á málinu sem slíku.

Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum.

Frumvarp þetta er flutt fyrir tilstuðlan og í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið og tengist þeim þingmálum sem lögð hafa verið fram og varða ábyrgðarskuldbindingar sem lagt er til að ríkissjóði verði heimilt að undirgangast gagnvart Icelandair Group

kemur m.a. fram að lykilskilyrði fyrir aðkomu ríkisins sé að nýs hlutafjár takist að afla í hlutafjárútboði félagsins í september 2020. Þá kemur fram að samkvæmt áformum félagsins fylgi hverjum seldum hlut í hlutafjárútboðinu áskriftarréttindi sem svara til 25% af skráningu nýrra hluta. Þar sem slík áskriftarréttindi kunna að teljast afleiður í skilningi laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og heimildir lífeyrissjóða til að fjárfesta í afleiðum eru að óbreyttu háðar því skilyrði að þær dragi úr áhættu sjóðs, er mikilvægt að gera þá lagabreytingu sem frumvarp þetta kveður á um áður en framangreint hlutafjárútboð fer fram.

Meðal skilyrða fyrir því er að afleiður dragi úr áhættu sjóðanna. Afleiður geta verið mjög áhættusamar og tap af einstökum tegundum þeirra getur fræðilega verið ótakmarkað. Fjárfesting í slíkum afleiðum samræmist ekki þeirri varfærni sem þarf að gæta í fjárfestingum lífeyrissjóða sem varðveita fé sjóðfélaga. Þau sjónarmið eiga þó ekki við um allar tegundir afleiða. Mögulegt tap af kaupum á afleiðu sem felur aðeins í sér rétt, en ekki skyldu, til kaupa á eign eða áskriftar að henni takmarkast við það verð sem greitt er fyrir afleiðuna. Hugsanlegt tap af viðskiptunum er því fyrir fram þekkt og vel afmarkað. Slík kaup geta því vel samrýmst varfærinni fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða.

Með frumvarpinu er lagt til að lífeyrissjóðum verði heimilt að fjárfesta í afleiðum sem fela aðeins í sér rétt, en ekki skyldu, til að kaupa eign eða til áskriftar að henni þótt þær dragi ekki úr áhættu sjóðanna. Með breytingunni er þannig lagt til að heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga í afleiðum verði rýmkaðar og að með því móti verði möguleikar þeirra til fjárfestinga auknir. Eftir sem áður verða fjárfestingar lífeyrissjóða í afleiðum að

Þá skal vera unnt að reikna verðmæti slíkra afleiðusamninga daglega með áreiðanlegum hætti og skal tryggt að unnt sé að selja, gera upp eða loka slíkum samningum samdægurs á raunvirði hverju sinni. Í gildandi lögum er lífeyrissjóðum eingöngu heimilt að fjárfesta í afleiðum sem draga úr áhættu sjóðs. Sem dæmi má í þessu skyni nefna áhættumildandi samninga um vexti eða gengi gjaldmiðla. Gildandi takmörkunum var ætlað að draga úr spákaupmennsku lífeyrissjóða, enda geta afleiður falið í sér mikla áhættu og mikið tap. Sömu takmarkanir leiða þó jafnframt til þess að sjóðunum hefur ekki verið heimilt að eiga eða fjárfesta í afleiðum sem fela í sér litla og þekkta tapsáhættu en einhverjar líkur á ávinningi. Með frumvarpinu er ætlunin að veita lífeyrissjóðum möguleika á að hljóta ábata af hagfelldri verðþróun eigna þar sem tapsáhætta er takmörkuð. Í vissum tilvikum kann að felast í því meiri áhætta að eiga undirliggjandi bréf en að eiga afleiðu sem dregur virði sitt af undirliggjandi bréfum. Með því að opna á möguleika lífeyrissjóða til þess að eignast afleiður sem fela aðeins í sér rétt til að kaupa aðra eign eða áskriftarréttindi að henni aukast möguleikar þeirra til áhættudreifingar og ábatasamra fjárfestingartækifæra. Við vinnslu málsins fékk efnahags- og viðskiptanefnd á sinn fund, auk fulltrúa ráðuneytisins, gesti frá fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands og frá Landssamtökum lífeyrissjóða.

þannig að heimildin næði jafnt til kaup- og söluréttar sem væri í samræmi við markmið frumvarpsins. Þá stæðu rök til þess að sömu reglur giltu um skuldabréf með breytirétti enda væru þau nátengd áskriftarréttindum og rétt að taka af vafa um heimildir lífeyrissjóða til slíkra fjárfestinga. Loks færi betur á að þær heimildir sem frumvarpið kvæði á um kæmu fram í nýjum

og hafa um þær nauðsynlegt samráð við sérfræðinga og hagaðila. Meiri hluti nefndarinnar, sem stendur að framlagningu frumvarpsins, telur þó ríkt tilefni til að slík vinna fari fram. Leggur meiri hlutinn til að nefndin hafi samráð um þá vinnu, m.a. við ráðuneytið og Seðlabanka Íslands, á komandi löggjafarþingi.

ásamt því að draga úr ábyrgð ráðherra á málinu og varpa þeirri ábyrgð yfir á þingið. Ég ætla í þessari ræðu að færa rök fyrir því að þetta mál sé alls ekki einfalt

En afleiðuviðskipti eru þó ekki endilega hættuleg. Það er mikilvægt að halda því til haga að þau eru ekki alltaf hættuleg þó að þau séu það vissulega mjög oft. Að hluta til er hættan fólgin í því að oft er um að ræða mjög flókna fjármálagerninga sem hægt er að flækja enn frekar með ýmsum hætti.

Nefndin telur spákaupmennsku með afleiðusamningum ekki samræmast hlutverki lífeyrissjóða sem langtímafjárfesta. Nefndin leggur því til að áfram verði áskilið að afleiður dragi úr áhættu sjóðanna

þetta er ekki sértækt lagafrumvarp sem snýr að þessu tiltekna hlutafjárútboði. Þetta er almennt lagafrumvarp sem snýr að öllum viðskiptum allra lífeyrissjóða landsins sem heimilar þeim að stunda áhættusamari viðskipti með skyldusparnað landsmanna en þótti ráðlegt árið 2016. Nú kemur það ekkert sérstaklega á óvart að lífeyrissjóðirnir séu til í að mega stunda þessi viðskipti. Það er líklega hægt að færa ágætisrök fyrir því að þetta er ekki endilega svo mikil áhætta

En ég sé ekki á þessum tímapunkti að Alþingi hafi getu til þess að fullvissa sig um slíkt á örfáum dögum. Ég tel að það sé galið að ætlast til þess að Alþingi kvitti upp á slíka áhættu

Hitt er að þetta frumvarp þyrfti ekki endilega að opna almennt á viðskipti með kaupréttar- og áskriftarréttindi. Það væri hægt að aðlaga það þannig að það væri heimilt að fá áskriftarréttindi en ekki að nýta sér

það sé endilega gagnlegt en það er ljóst að það snýst um að auka rekstraráhættu lífeyrissjóða í þágu tiltekins hlutafjárútboðs tiltekins fyrirtækis til viðbótar við haug af öðrum, satt að segja undarlegum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar í þessu tiltekna samhengi.

Þetta þótti sumum hv. þingmönnum alla vega árið 2016. Mér finnst það enn þá. Forsendurnar hafa ekkert breyst. Ekkert hefur breyst en samt sem áður: Déjà vu.

í því félagi sem lífeyrissjóðurinn hefur keypt í í hlutafjárútboði og fengið með í kaupbæti áskriftarrétt, sem hann hefur engar skyldur til að nýta sér en getur gert ef þróunin er hagfelld. Það er sem sagt verið að auka möguleika lífeyrissjóða

nýta sér afleiðuviðskipti nema, hæstv. forseti, að það feli í sér að áhætta sjóðsins minnki en standi ekki í stað.

en við viljum helst ekki meiri áhættu. Hv. þingmaður talar um jafna áhættu. Hverjar eru líkurnar á jafnri áhættu þegar við erum að tala um svona viðskipti? Eru þær 2% eða eru þær 5%? Ég veit það ekki. Ég held að það sé eiginlega vonlaust að geta sér til um það. Staðreyndin er

Þetta frumvarp felur ekki með neinum hætti í sér að áhætta lífeyrissjóða

fyrirtækja, íslenskra fyrirtækja, þar sem í boði er áskriftarréttur. Við verðum að reyna að tryggja að lífeyrissjóðirnir,

að það sé nokkur skylda eða að nokkur áhætta sé tekin því samfara. Ég held að það sé mikilvægt að hv. þingmenn og landsmenn skilji þetta.